Luka (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.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 Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Pavlaković, Miljenko** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Evo, prijedlogom ovog zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, ovim zakonom smo željeli transponirati direktive Europskog parlamenta i vijeća na hrvatsko zakonodavstvo. Time se preuzimaju i izvršne obaveze koje te direktive nameću članicama. Upravo svrha ovog zakona je ostvarenje cilja održivog energetskog razvoja i to smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš iz energetskog sektora poboljšanjem sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanjem potreba potrošača energije te ispunjenje međunarodnih obaveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisije stakleničkih plinova. Ovim se zakonom uređuje područje učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji te donošenjem programa i planova za poboljšanje energetske učinkovitosti i njihovog provođenja. Nadalje, određuju se ovlasti i odgovornosti za utvrđivanje i provođenje politike energetske učinkovitosti. Također se određuju ovlasti i odgovornosti za propisivanja i provođenje mjere energetske učinkovitosti, a posebno na djelatnost energetskih usluga i energetskih pregleda. Te nadalje, obvezuje javno sektor energetskih subjekata i velike potrošače te pravne potrošače o primjeni mjere energetske učinkovitosti. Temeljem ovog zakona Vlada Republike Hrvatske donosi program energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za desetogodišnje razdoblje i nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost za trogodišnje razdoblje. Kako sadašnji institucionalni kapaciteti nisu dostatni za provedbe svih mjera, predviđeni politikom energetske učinkovitosti Zakon utvrđuje podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje Hvala vam

regulirati svi zahtjevi za poboljšanje energetske učinkovitosti i na nacionalnoj, regionalnoj i na lokalnoj razini. Također moram napomenuti da prihvaćamo sve amandmane Odbora za zakonodavstvo koje su imali. Hvala lijepo.